Anden næstformand (Pia Kjærsgaard): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig.

De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.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

3. behandling af lovforslag nr. L 212: Forslag til lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19. Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard). (Fremsættelse Anden næstformand (Pia Kjærsgaard): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig.

De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes tirsdag den 6. oktober 2020, kl. 12.00. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. skal i øvrigt henvise til ugeplanen, der vil fremgå